Möguleikarnir sem eru til staðar eru stjarnfræðilegir en það eru áhætturnar líka. Því þurfum við að vinna mjög markvisst að því

að ráðherrar nýti það tækifæri í svörum við þessari fyrirspurn að gera alla vega grundvallarúttekt á því hvaða tækifæri væri hægt að nýta

að bíða eftir svörum sem hér koma og ég mun reyna að gera mitt besta. Ríkisstjórnin hefur samþykkt leiðbeiningar fyrir opinbera aðila sem hyggjast nýta gervigreind í sinni starfsemi.

er harla ólíklegt að menn komi með hinar fullkomnu leiðir og lausnir strax. Hins vegar er augljóst í mínum huga að þetta á að geta flýtt mjög mikið fyrir allra handa vinnu ef við erum að tala um ráðuneyti og stofnanir. Sömuleiðis, ef rétt er á málum haldið,

í öllu þessu samstarfi sem ég held að sé skynsamlegt að vinna þannig að það sé ekki hver og einn að vinna þetta í sínu horni. Hins vegar hafa menn notað þetta nokkuð í mínu ráðuneyti en ég skal viðurkenna það, virðulegi forseti, að ég er ekki einn af þeim. Ég hef ekki komist þangað en aldrei að vita nema að manni takist að stíga þessi skref inn í nútíðina og nota gervigreind.

Það er held ég áskorun okkar á næstu árum og áratugum, að læra á það hvernig þessi tækni kemur til með að breyta því hvernig við sinnum öllu; hagkerfinu, mannlegum samskiptum og öllu. Já, það er rétt hjá hæstv. ráðherra, að sjálfsögðu höfum við tekið okkur gervigreindina á hendur í þingflokki Pírata. Ég var t.d. að setja út nýja vefsíðu hjá mér þar sem ég þýði greinar sem ég skrifa sjálfkrafa yfir á önnur tungumál

enn þá í mikilli þróun og það er ekki allt sem dugar eða reynist vel. Eitt af því sem var nefnt er að ef þú spyrð stærstu tæknirisa heims eins og Google hvor hafi valdið meiri skaða, Adolf Hitler eða Elon Musk,

Eitt af algengustu umkvörtunarefnum atvinnurekenda við mig er heilbrigðiseftirlit. Hvert sem ég kem, ekki síst á landsbyggðinni, kvarta litlir og meðalstórir atvinnurekendur yfir þungu regluverki og smásmugulegu eftirliti, eftirliti sem getur verið háttað með mjög ólíkum hætti milli eftirlitssvæða. Sögur af kröfum um vaska og eftirlit með vaskanotkun og uppsetningu standa upp úr. Vinnustaður þar sem eru mun fleiri vaskar en starfsmenn og heilbrigðiseftirlitið lætur síðan vatnið renna til að sannreyna hversu fljótt heitt og kalt vatn kemur — það er nefnilega vísbending um að vaskar séu í notkun. Hæstv. umhverfisráðherra er mikill áhugamaður um eftirlitsbáknið — og vaska, ég þykist nú vita það. Það liggur því beinast við að spyrja hann beint út hvort hann sé ekki örugglega enn þá á þeirri skoðun að heilbrigðiseftirlitið flækist of mikið fyrir atvinnurekendum og þá hvort og hvað hann ætli að gera til að einfalda regluverkið um það.

sem snúa beint að matvælaöryggi að við viljum sjá til þess að eftirlitið sé til staðar og það virki og þeir sem ganga fram með óábyrgum hætti, við skulum bara segja að þeim sé refsað fyrir það. Hins Hins vegar er mjög mikilvægt að eftirlitið sé skilvirkt og það sé samræmt og það séu sömu reglur alls staðar á landinu.

þá eru níu heilbrigðisumdæmi og síðan ertu með Matvælastofnun og Umhverfisstofnun sem koma að þessu eftirliti. Það segir sig sjálft að það er ekki mjög skilvirkt.

Ég hef kynnt þessar tillögur hjá öllum svæðisráðum sveitarfélaga um landið og sömuleiðis fyrir fulltrúum atvinnulífsins og ég held að það sé óhætt að segja að viðbrögðin hafi verið góð.

gangast við því að þetta mun taka nokkurn tíma því að það þurfa margir að koma að þessu; starfsfólk heilbrigðiseftirlita og sömuleiðis náttúrlega sveitarfélögin og atvinnulífið. Þetta er bara

og einfaldari. Síðan er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að það eru miklar kvartanir um, og virðulegur forseti verður að fyrirgefa orðið, þetta er svolítið vaskablæti hjá okkur sem ég veit ekki til að sé annars staðar í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Ég hef alveg fengið reiðilesturinn frá atvinnurekendum, sérstaklega smærri atvinnurekendum, þegar þeir fara yfir þau mál.

samráð og samvinnu. Það er alveg ljóst að við getum ekki farið í neinar af þessum breytingum nema sveitarfélögin séu sátt við það. Annað er bara útilokað. Þess vegna

þannig að þau fari nú að endurskoða þessa hluti. Það er auðvitað óþolandi og algjör þvæla að lögfræðingur haldi því fram hér að það séu mismunandi reglur í landinu.

eftirlit, þ.e. að eftirlitið, hvernig svo sem það liti út hjá nýjum umdæmum plús tveimur stofnunum eða með einhverju öðru fyrirkomulagi, kosti og galla þess að vera með eftirlit á staðnum en ekki einhvern veginn miðjurekið annars staðar frá. Hins vegar

afsakið slettuna en ég held að hún sé viðeigandi í þessu tilviki. Já, gott og blessað að samræma en við þurfum líka að fara eftir alla vega þeim reglum sem eru til.

og leiðinlegt að það skyldi hafa móðgað svo sárlega hv. þingmann. (Gripið fram í.) En það er auðvitað alltaf gott að koma í þetta eftirlitsumdæmi, ég segi það ekki, en regluverkið og framkvæmdin á að vera samræmd

gengið aðeins hægar en maður hefði viljað og stundum er það svo enda er mjög mikið að gera í ráðuneyti umhverfis-, orku- og loftslagsmála. En það breytir því ekki að við erum alveg meðvituð um að þetta er mjög mikilvægt og við munum klára það.

friðun náttúru ferðist á jarðsögulegum hraða en það er því miður raunin með það sem snýr að náttúruminjaskrá þessi árin. Náttúruverndaráætlun var síðast afgreidd hér á þingi árið 2010. Það eru 14 ár síðan og frá því að ný lög um náttúruvernd tóku gildi árið 2013

sá vetur leið án þess að sú tillaga liti dagsins ljós. Nú er farið að birtast örlítið ljós við enda ganganna. Umhverfisstofnun er búin að setja í kynningarferli drög að framkvæmdaáætlun. En þá ber svo við að þar er bara að finna tíu svæði. Svo að við förum aðeins yfir forsöguna aftur, forseti, þá lagði Náttúrufræðistofnun Íslands til að 112 svæði færu á framkvæmdaáætlun fyrir vistgerðir, fuglategundir og jarðminjar í apríl 2018. Það eru sex ár síðan það var. Í desember 2020 bætti stofnunin svo við 19 svæðum til verndar fossum og selum. Samtals eru þetta 131 tillaga en bara tíu þeirra rata í gegnum nálarauga Umhverfisstofnunar.

Í þeirri vinnu kom í ljós að samráðsferli við landeigendur, sveitarfélög og aðra hagaðila var umfangsmeira en gert hafði verið ráð fyrir. Þetta samráð er mjög mikilvægt í ljósi þess um hvað málið snýst, þ.e. að setja

Svæðin sem nú eru í opinberri kynningu eru svæði með hátt verndargildi. Þetta eru votlendissvæði, jarðhitasvæði, lindarsvæði og steingervingasvæði. Þetta eru búsvæði tegunda á válista, helst fugla, og, það sem mikilvægast er, þetta eru lykilsvæði fyrir líffræðilega fjölbreytni sem er útgangspunkturinn í þessari vinnu og hlýtur alltaf að vera forgangsmál. Ég vona að flestir gefi sér tíma til að kynna sér þessar tillögur betur nú þegar opinber kynning á þeim fer fram.

náttúruminjaskrá, sem er lögð fram eigi sjaldnar en á fimm ára fresti, þá er ekkert því til fyrirstöðu að ráðast í friðlýsingar svæða, m.a. með grundvöll í þeirri vísindaþekkingu sem við búum yfir, með útgáfu á vistgerðarkortum og jarðfræðilegum minjum og öðru slíku sem

(Forseti hringir.) sjái fyrir sér að hægt sé að spýta í og/eða vinna eftir öðrum ákvæðum löggjafarinnar með frekari friðlýsingu svæða þó að þau séu ekki endilega útgefin í náttúruminjaskrá.

En kyrrstaða er það sem ríkir í náttúruverndarmálum þessi árin. Það mætti segja að það sé verndarstopp.

Í ljósi þess að ríkisstjórnin hefur undirgengist alþjóðlegar skuldbindingar — hún er búin að segja að á Íslandi verði 30% landsvæðis friðlýst árið 2030 — og með hliðsjón af því að sú tala er 20% í dag, hvernig ætlar hæstv. ráðherra að ná að brúa bilið til þess að standast það sem fulltrúar hæstv. ráðherra undirgengust á alþjóðavísu á síðasta ári, það er ekki lengra síðan?

hafi skilning á mikilvægi þessa. Magnið er ekki aðalatriðið, líffræðileg fjölbreytni er það sem skiptir mestu máli. Það er til lítils að fylla út einhverja prósentutölu ef þú ert að missa af því sem skiptir máli.

að hér sé um einhverja hættulega hluti að ræða þrátt fyrir að viðkomandi einstaklingar séu miklir náttúruunnendur og náttúrubörn ef út í það er farið. Það er verkefni að ná samvinnu og sátt og þú gerir það ekki með því að valta yfir fólk. Það er ekkert leyndarmál að við erum að taka langan tíma í samvinnu og samtal, það er bara ekkert leyndarmál, og þannig munum við vinna.

Frú forseti. Ég held að ég sé ekkert að ýkja þegar ég segi að það hafi reynst mikil áskorun að láta uppbyggingu á ferðamannastöðum haldast í hendur við álag af ferðamannastraumi á síðustu árum.

væntanlega enginn von á því að Fjaðrárgljúfur yrði allt í einu vinsælasti bletturinn á jarðkringlunni, fannst manni, á tímabili eftir að Justin Bieber tók þar upp tónlistarmyndband. Þegar það gerðist á einni nóttu voru engir innviðir til staðar til að taka við þeim bylgjum ferðamanna sem gengu yfir Fjaðrárglúfrin.

síðsumars 2026 verður sprenging í ásókn að Látrabjargi. Sú sprenging er þegar farin að birtast í því að það eru mörg misseri síðan öll gisting á þessu svæði Vestfjarða seldist vegna þess að fólk vill komast á þann stað á jarðkringlunni þar sem útsýnið verður best til að sjá almyrkva á sólu. Auðvitað er langt síðan við hefðum þurft að byggja betur upp á Látrabjargi og spurningin snýst í rauninni um það hvaða aðgerðir ráðherrann sér fyrir sér til að byggja upp aðstöðu til að taka á móti ferðamönnum við Látrabjarg. Tilefnið er hins vegar það að við vitum að ef það verður ekki gert fyrir sumarið 2026 þá stefnir í óefni. Tökum bara hliðstæðu. Fyrir nokkrum árum var almyrkvinn sjáanlegur frá Færeyjum. Það mættu 11.000 ferðamenn til Færeyja, bara til að sjá sólmyrkvann. Og þetta er sú tegund af ferðamönnum sem sem sættir sig ekki við annað en það allra besta. Og þó að við munum sjá almyrkvann héðan frá Reykjavík þá mun hans bara njóta í eina mínútu hér um slóðir en rúmar tvær mínútur vestur á Látrabjargi.

til að nýta tækifærið sem felst í því að taka vel á móti þessum stóra hópi sem við vitum að mun fara vestur á firði 12. ágúst 2026?

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Látrabjarg var friðlýst sem friðland í mars árið 2021 og annast Umhverfisstofnun umsjón og rekstur svæðisins. Látrabjarg allt er um 14 km langt en sá hluti þess sem er innan friðlandsmarka er 9,7 km.

ásamt því að kanna til hvaða viðbragða og stýringa hægt er að grípa í tengslum við álag sem myndast við mjög aukna en tímabundna gestasókn á skömmum tíma. Það álag snýr einkum að gróðri og innviðum sem eru takmarkaðir á svæðinu. Meðal annars er nú til umfjöllunar hjá verkefnisstjórn landsáætlunar um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarminjum að að styrkja innviði á svæðinu með hliðsjón af sólmyrkvanum. Þá má benda á að um miðjan ágúst er fuglavarpi lokið. Þá má einnig benda á að ekki er aðgengi fyrir ferðamenn að sjálfu varpinu og athafnasvæði fugla í bjargveggnum og ekki er mikil hávaðamengun af gangandi ferðamönnum og fátt sem bendir til að gangandi ferðamenn hafi áhrif á fuglinn.

Sú reynsla mun hjálpa stofnuninni í sinni vinnu vegna þessa viðburðar.

Ég heyri það á svörum hæstv. ráðherra, og kemur mér raunar ekkert á óvart, að Umhverfisstofnun, sem fer með umsjón svæðisins á Bjargtöngum og Látrabjargi, er að sjálfsögðu farin að huga að þessu máli.

En þar þarf auðvitað að huga að almannarétti eins og við þekkjum.

sé kannski ástæða til þess að vera með einhverja tímabundna þjónustu til að taka á þeim kúfi sem er mjög líklegt að verði þarna í kringum almyrkvann. Ég tek undir með hv. þm. Orra Páli Jóhannssyni að auðvitað þurfum við að skoða þetta allt saman í einhverju samhengi út frá því hvað svæðið ber þannig að það er gott að þetta samtal sé í gangi hjá sérfræðingum Umhverfisstofnunar. Þar langar mig að hvetja hæstv. ráðherra til þess að beina því samtali inn í innviðaráðuneytið vegna þess að ég átti sambærilegan orðastað við þann hæstv. ráðherra hér fyrir nokkrum vikum og kom að algjörlega tómum kofanum, verð ég að segja, því miður. Staðreyndin er nefnilega sú að á samgönguáætlun fyrir, að mig minnir, síðasta eða þarsíðasta ár, var gert ráð fyrir að ráðstafa fjármunum í uppbyggingu vegarins út að Látrabjargi

Ráðherra kom hingað og lét eins og þetta kæmi honum varla við og þingið gæti ráðstafað peningum í veginn út á Látrabjarg ef þingið langaði til og hann myndi bara taka því fagnandi og reyna að spreða þeim peningum eins og okkur lysti. Ég skynjaði ekki mikla alvöru hjá hæstv. innviðaráðherra gagnvart því verkefni að tryggja aðgengi að Látrabjargi til frambúðar á þann hátt sem sómi er að.

að standa að þessu. Það er mjög langt síðan ég hef komið á þennan stað og ég ætla ekki að tala hér sem einhver sérfræðingur, það eru aðrir mun betur færir til þess að gera það og staðarþekking er auðvitað grundvallaratriði.

hóflegum. En það liggur alveg fyrir, grínlaust, að við erum komin í mikla innviðaskuld, ekki bara þarna heldur annars staðar. Það liggur alveg fyrir. Ég vonast til þess að við berum gæfu til þess að gera átak í því, ekki veitir af, ekki síst á Vestfjörðum. En það eru því miður fáir staðir ef nokkrir á landinu þar sem ekki er verk að vinna og ekki síst hér á höfuðborgarsvæðinu.

Það er freistandi að ræða samgöngumálin en ég ætla að standast þá freistingu núna.

Það eru nokkrar uppskeruhátíðir sem maður getur sótt ef maður hefur áhuga á umhverfismálum, náttúruvernd, loftslagsmálum. Ein þeirra er umhverfisþing þar sem safnað er saman þeim sem hafa mest um umhverfis- og náttúruvernd og sjálfbæra þróun að segja, mestan áhuga, mest fram að færa. Þarna er hrært saman alþingismönnum, fólki frá ríki og sveitarfélögum, atvinnulífi, frjálsum félagasamtökum. Þetta eru skemmtilegir fundir og þetta eru lögbundnir fundir. Þetta eru fundir sem samkvæmt lögum um náttúruvernd á að halda að loknum hverjum alþingiskosningum og síðan tveimur árum síðar. Síðast var umhverfisþing haldið fyrir kosningarnar 2021. Þær kosningar eru liðnar án þess að umhverfisþing hafi verið haldið og síðan eru liðin þrjú ár án þess að

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Það stendur til að halda umhverfisþing síðar á þessu ári og undirbúningur að því er nú í gangi í ráðuneytinu.

Þá var tiltekið að þingin kæmu í stað náttúruverndarþinga sem höfðu ákveðið stjórnsýsluhlutverk áður en umhverfisráðuneytið kom til skjalanna og Náttúruvernd ríkisins, sem síðar rann inn í Umhverfisstofnun. Síðasta þing var haldið 2021, en eins og fyrirspyrjandi bendir á er gert ráð fyrir að halda þing að jafnaði annað hvert ár, eða tvö á kjörtímabili. Þar hefur raunar ekki verið alveg föst regla því stundum hefur verið styttra á milli kosninga en fjögur ár og eins setti Covid strik í reikninginn. Það hefði farið vel á því að halda umhverfisþing árið 2023, en ég vona að ekki sé mikill skaði af því að þarna skakkar einu ári.

Enginn skortur er á veigamiklum ráðstefnum og fundum um umhverfismál nú og má t.d. nefna árlegan loftslagsdag, þar sem farið er yfir stöðu mála í þeim stóra og mikilvæga málaflokki. Það má raunar spyrja hvort ástæða sé til að breyta ákvæðum náttúruverndarlaga um umhverfisþing í ljósi þessarar þróunar. Eins og fyrr segir var ákveðin söguleg skýring á því að ákvæði um umhverfisþing rötuðu í náttúruverndarlög: Margir söknuðu gömlu náttúruverndarþinganna og vildu halda áfram svipuðum samkomum.

Síðustu umhverfisþing hafa verið ólík fyrstu þingunum að efni og umgjörð og fennt yfir upphaflegan tilgang þeirra. Ég mun láta skoða hvort ástæða sé til að breyta þessum ákvæðum eða fella niður, en ákvörðun um slíkt yrði þó auðvitað í höndum Alþingis. Þangað til annað verður ákveðið er hins vegar rétt að halda umhverfisþing samkvæmt ákvæðum laganna og það er, eins og ég nefnt, í undirbúningi. Það er enginn skortur á umræðuefnum og ég hlakka til þingsins, eins og allra umræðna um þau margvíslegu og mikilvægu málefni sem eru undir í mínu ráðuneyti.

það er förgunin á sóttmenguðum úrgangi fyrir bændur, sem hefur verið minnst á í umræðunni hér í dag hvað varðar riðumálin og annað. Það þarf að fá þessi praktísku mál líka í þingið.

Það er gott að heyra á hæstv. ráðherra að það standi til að halda umhverfisþing síðar á þessu ári en ég get ekki tekið undir orð hans um að það sé haldið samkvæmt ákvæðum laganna vegna þess að það er þremur árum síðar en lögin kveða á um, skeikar ekki eina árinu sem hæstv. ráðherra sagði heldur þremur. Sama hvað ráðherra finnst um að eigi að breyta forminu á þessu eða gera þetta öðruvísi þá breytir það því ekki að lögin eru eins og lögin eru og þangað til hæstv. ráðherra leggur til breytingar á þeim og Alþingi samþykkir þær ber honum auðvitað að fylgja þeim. Ég velti því auðvitað fyrir mér, eins og ég held að við gerum mörg, hvort þessar tafir séu bara enn ein birtingarmynd þeirrar kyrrstöðu sem ríkir umhverfismegin í ráðuneyti hæstv. ráðherra. Það er svo sem leitun að málaflokki sem ráðherra hefur í alvöru sett í forgang. Kyrrstaðan virðist vera normið frekar en hitt en í umhverfismálunum er hún himinhrópandi. Þessi þriggja ára töf sem ráðherra boðar hér að verði á endanum á því að boða til umhverfisþings er bara ein skýrasta birtingarmynd þess áhugaleysis sem ríkir á ráðherraskrifstofunni.

og því fyrr sem við hagnýtum okkur þessa tækni í opinberri stjórnsýslu og á öllum vettvangi hins opinbera, því betra væri það. Því spyr ég ráðherra hvort

var í kjölfar þess að hér varð mikill efnahagssamdráttur sem ég minntist á að við ættum að rífa okkur upp með því að vaxa inn í framtíðina og skoða allt það sem við værum að gera og hvað við gætum gert til að sá fleiri fræjum í hagkerfið. Ég tel reyndar að við höfum gert mjög vel með aukinni áherslu á rannsóknir og þróun í landinu. Við sjáum gríðarlegan vöxt í hugverkageiranum. Við sjáum að ferðaþjónustan hefur tekið stakkaskiptum og er að vaxa inn í meiri verðmætasköpun heldur en áður átti við. Við sjáum sömuleiðis að í því sem hefur verið nefnt bláa hagkerfið eru að verða til spennandi tækifæri víða. Fyrsti einhyrningurinn

fylgdist ég með því hvernig Skatturinn er byrjaður að nota gervigreind til að ná meiri árangri. Það er mjög athyglisvert, hefur sparað gríðarlega mikla vinnu og gert skatteftirlit mun skilvirkara. Málið er nefnilega að hið opinbera, alveg eins og atvinnulífið allt, hlýtur að vilja hagnýta nýjustu og bestu tækni til að auka framleiðni í öllu því sem við erum að gera, gera meira fyrir minna og bæta þjónustu við fólkið í landinu. Þarna sýnist mér að gervigreindin geti gegnt gríðarlega mikilvægu hlutverki. Við höfum ekki enn gert neina formlega úttekt á tækifærum í utanríkisráðuneytinu í þessum málum en erum svo sem alltaf með tæknimál ráðuneytisins í í skoðun og viljum leita leiða til að þróa getu okkar áfram. Í dag er það kannski helst í þýðingamiðstöðinni þar sem mér sýnist að gervigreind sé nýtt. Það tekur til skimunar á væntanlegum íðorðum úr lagatextum sem berast frá Evrópusambandinu en væntanlega væri hægt að nýta á fleiri sviðum og ganga lengra á þessu sviði heldur en gert er í dag. Þar verð ég að treysta dálítið á mat okkar besta fólks í ráðuneytinu. Þetta getur nýst okkur í alþjóðasamvinnunni. Umræða um áhrif gervigreindar á samfélag og lýðræði hefur stóraukist á alþjóðavettvangi eftir að fleiri og öflugri gervigreindarforrit komu til sögunnar.

Ég er sammála hv. þingmanni að við verðum að spyrja okkur hvað þessi nýi veruleiki, þessi nýja tækni getur gert fyrir okkur og hvernig við getum tekið hana okkur til handargagns.

og fullnægjandi og að gervigreindin hefði alla þá eiginleika sem þyrfti að tryggja að væru til staðar þannig að að stjórnkerfið gæti staðið undir því. Ég geri ráð fyrir að við myndum líka þurfa lagabreytingar til að treysta lagagrundvöll fyrir nýtingu þess. En þetta eru samt raunveruleg álitamál og myndu augljóslega, ef vel tækist til, geta gagnast mjög vel.

í tækniþróun hins opinbera núna sem ég var í rauninni að vinna að á vettvangi hugbúnaðarþróunar fyrir 10–15 árum síðan.

gert það á þann hátt að róbótar geta drepið fólk með þeim byssum án þess að mannleg hönd komi þar nærri. Það er krafa um það að einhver mannleg vera geti ýtt á stopptakka,

upp á fölskum forsendum eða á ranghugmyndum um það að gervigreindin sé með einhverjum hætti alvitur þannig að svarið sé alltaf rétt sem gervigreindin skilar, en það er eðli málsins samkvæmt alltaf háð því að menn hafi sótt í grunn sem er trúverðugur og traustur og að getan sé til staðar til að greina upplýsingarnar sem eru undirliggjandi. Mér finnst þetta vera spennandi vettvangur. Ég sat fund í morgun í ráðuneytinu þar sem var verið að ræða þessi mál í öðru samhengi, nefnilega í samhengi við leitina að lausn á

að efna til samstarfs, alþjóðlegs samstarfs um að komið verði á fót einhvers konar gagnagrunni þar sem allar rannsóknir og öll vísindi á því sviðinu verði til staðar fyrir alla þá sem eru að leita svara og lausna. Ef maður ber það saman við að búa til einhvers konar alheimsbókasafn einhvers staðar með öllum skýrslum og ritgerðum sem hafa verið skrifaðar og öllum niðurstöðum rannsókna við auðvitað að taka risastökk inn í framtíðina með því að geta nýtt gervigreindina til að skanna allar slíkar skýrslur

En áskoranirnar eru fjölmargar. Ein af þeim er auðvitað gríðarlega hátt hlutfall kvenna sem eru limlestar á kynfærum, flestar á barnsaldri. Limlestingin felst í því að hluti af eða öll ytri kynfæri kvenna eru fjarlægð. Þetta er gríðarlega alvarlegt ofbeldi og mannréttindabrot gagnvart konum.

á mannréttindum og skelfileg birtingarmynd á kynbundnu ójafnrétti og kynbundnu ofbeldi. Eins og við vitum þá hafa íslensk stjórnvöld látið sig þetta málefni varða um árabil, bæði í gegnum almennt málsvarastarf á alþjóðlegum vettvangi en líka í stuðningi við verkefni sem snúa að þessum málum. Frá 2011 hafa íslensk stjórnvöld til að mynda stutt við samstarfsverkefni Mannfjöldasjóðs Sameinuðu þjóðanna og Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna sem miðar að upprætingu kynfæralimlestinga kvenna og stúlkna fyrir árið 2030. Það hefur víða náðst árangur en það felur í sér samstarf í mörgum ríkjum en Síerra Leóne er því miður ekki meðal þeirra ríkja og það þrátt fyrir að kynfæralimlestingar séu afar útbreiddar þar. En ástæðan fyrir þessu er fyrst og fremst tregða stjórnvalda í Síerra Leóne til þátttöku hingað til. Það hefur ekki komið í veg fyrir að íslensk stjórnvöld hafa komið afstöðu sinni til þessara mála á framfæri í tvíhliða samtölum við stjórnvöld í Síerra Leóne og áréttað rétt stúlkna og kvenna til að lifa án ofbeldis og mismununar. Starfsfólk sendiráðs Íslands í Síerra Leóne hefur sömuleiðis átt í samtali við landsskrifstofu Mannfjöldastofnunar Sameinuðu þjóðanna um það hvernig íslensk stjórnvöld geta frekar lagt sitt af mörkum til baráttunnar gegn kynfæralimlestingum stúlkna og kvenna í landinu. En eins og við vitum þá gegnir þessi skrifstofa mjög leiðandi hlutverki á þessu sviði.

Ég vil sömuleiðis nefna að í því sambandi er unnið að undirbúningi sérstaks samstarfsverkefnis sem snýr að þessari baráttu. Þetta er þó vinna sem er á byrjunarstigi og hér verður reynt að nálgast málið með heildrænum hætti. Það þarf að horfa til rannsókna. Gagnasöfnun þarf að eiga sér stað. Þetta er sömuleiðis vinna sem kallar á stuðning við grasrótarstarf og valdeflingu stúlkna. Það er nokkuð sem við teljum að sé að sé óaðskiljanlegur hluti átaks í þessum málum. En stjórnvöld á staðnum verða sömuleiðis að koma að málum og það þarf að virkja þau til frumkvæðisvinnu sem gæti t.d. falið í sér að fá samfélagsleiðtoga á vagninn, halda fólki upplýstu og tengja síðan við aðrar stofnanir Sameinuðu þjóðanna sem margar vinna mikilvægt málsvarastarf um afnám limlestinga á kynfærum kvenna og stúlkna gagnvart stjórnvöldum og almenningi. En því miður þá virðist þetta vera þáttur sem með einhverjum hætti hefur greypt sig í menningu landsins og það er ástæða þess að það hefur verið erfitt að fá stjórnvöld með í átak í þessum málum. Ég verð aðeins í blálokin að nefna að það er mikil áskorun að halda úti sendiráði í Síerra Leóne. Grundvallarþættir til að halda starfsemi gangandi, eins og bara að vera öruggur með rafmagn og vatn

og að við skyldum hafa það hugfast að þeir væru meira eða minna allir ef ekki allir umskornir, sem sagt kvenkyns ráðamenn. Þetta er því gríðarlega viðkvæmt málefni.

við getum látið rödd okkar heyrast. Við veltum því stundum fyrir okkur hvernig við best söfnum kröftum okkar svona tiltölulega fámenn þjóð í samfélagi þjóðanna, en ég held að það sé einmitt með því að vera með skýra sýn, velja sér vettvang til að beina sjónum okkar að, láta ekki deigan síga og og láta ekkert stoppa sig um leið og við berum út boðskapinn um þau gildi sem samfélag okkar byggir á. Við vitum að við höfum náð þeim árangri sem við höfum náð, í að byggja upp lífskjör í fremstu röð, um þjóðarframleiðslu sem er á meðal tíu efstu þjóða í heimi, sem endurspeglast aftur í góðum lífskjörum, vegna þess að við höfum frá upphafi haldið ákveðnum gildum á lofti um lýðræði og trú á einstaklinginn, á mannréttindi, á þrískiptingu valdsins í okkar tilviki. Og þennan boðskap getum við flutt víða og bent á leiðir fyrir aðra til að feta sömu slóð þannig að lífskjör fylgi í kjölfarið. Það er einfalt að benda á það en það er bara einfaldlega ekki sjálfsagt að þar sem lífskjör eru best í heiminum í dag þar er staðinn vörður um þessi helstu grunngildi. Og varðandi þetta tiltekna mannréttindamál þá megum við aldrei missa trúna á að við höfum hlutverki að gegna. Þarna eru íslensk stjórnvöld í samtali við stjórnvöld á svæðinu, í samstarfi við alþjóðastofnanir og þessi vinna mun halda áfram. Við getum verið stolt af þeirri vinnu sem unnin hefur verið hingað til.

á þessu ári

á þessu ári